Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 605 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbora za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Snježana Bagić. Izvolite. našeg sustava počela je '90.-ih godina, a s njom je počela i vlasnička pretvorba, tj. prelazak iz sustava društvenog vlasništva u sustav gdje imamo poznate vlasnike i gdje se ponovo nakon dugačkog perioda u naš sustav stipulira načelo nepovredivosti prava vlasništva, tj. započelo sustavom '90. godine kada je ukinuto društveno vlasništvo. Tome je trebao i u prvom redu odgovoriti i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa Zakonom o zemljišnim knjigama koji je stupio na snagu 1. siječnja '97. godine. On dakako osnažuje i detaljno razrađuje sve ono što čini pravo vlasništva. u dugom periodu koji traje gotovo 10 godina usuđujem se reći uz sve najvažnije odredbe toga zakona, one njegove prazne odredbe koje trebaju omogućiti prijelaz našeg sustava iz društvenoga vlasništva u sustav sa poznatim vlasnicima. To nije laka zadaća niti kratkotrajan postupak zbog toga što gotovo 50 godina je vladao potpuno drugačija situacija, sustav društvenoga vlasništva gdje je pravo vlasništva bilo potpuno zanemareno i gdje zbog toga gotovo nitko nije vodio računa o tome prava, svoje pravo vlasništvo ili neko drugo srodno pravo u zemljišne knjige. To je dakako rezultiralo time da su podaci, stvarni podaci sa zemljišno-knjižnim potpuno, gotovo potpuno neusklađeni s jedne strane. A s druge strane i podaci između katastra i zemljišnih knjiga. Zbog toga je … /Govornik se ne razumije./ … završnim odredbama ovoga zakona bila unesena odredba važna zbog članak 378. stavak 5. po kojoj se odgađa primjena načela povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga. Tako do 1. siječnja 2007. godine ocjenjujući već tome da će taj period biti dovoljno dug da stvarnim nositeljima, zbiljskim nositeljima zemljišno-knjižnih prava, mi ih zovemo izvanknjižnim nositeljima zemljišno-knjižnih prava omogućiti da svoja prava upišu, dakle ona prava koja nisu bila upisana ili zatraže brisanje nevaljanih upisa. Od stupanja na snagu Zakona o vlasništvu do današnjega dana doista je puno učinjeno. Doneseno je niz zakona kojima je izvršena pretvorba dijela društvenoga vlasništva. Spomenut ću samo neke Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o šumama. Izvršena je pretvorba i nekim drugim poslije zakonima kao i pretvorna društvenoga kapitala. Od tada do danas je također puno učinjeno na sređivanju zemljišno-knjižnog stanja. Zaostatak je smanjen za više od 50%. Usklađeni su podaci zemljišnih knjiga i katastra u mnogome. Stvaramo EOP zemljišnu knjigu. Međutim još uvijek se ocjenjuje da treba zadržati ovu odgodu povjerenja, načela istinitosti i potpunosti zemljišnih knjiga. Dakle omogućiti stvarnim nositeljima prava i dodatni rok da se upisuju i da svoja prava mogu isticati i prema poštenim trećim stjecateljima. I to je ono što je bitno. Dakako ovom odgodom zapravo se na neki način čini jačim još uvijek pravo onoga stvarnog nositelja prava, izvanknjižnog nositelja prava i u odnosu na poštenog trećeg stjecatelja. Stoga se ovim prijedlogom zakona predlaže produžiti ovaj rok do 1. siječnja 2010. godine. Međutim, budući da je doista u određenim područjima između katastarskih općina i zemljišnih knjiga stanje odgovara onome stvarnome stanju predlaže se da se ova odgoda ne odnosi na one situacije gdje je dakle stanje potpuno usklađeno i gdje imamo EOP zemljišnu knjigu, odnosno formiranju bazu zemljišnih podataka prema Zakonu o zemljišnim knjigama. Isto tako ovim se zakonom predlaže još jedna relativno u zakonskom smislu mala, ali čini mi se važna izmjena, a to je da kada se rade poboljšice, odnosno preinake na nekretninama kako bi se osobama sa posebnim potrebama, osobama sa manje pokretljivosti omogućio prilaz tim zgradama da nije potreban pristanak svih suvlasnika. Uvažene dame i gospodo zastupnici u kratko i bitnome ovo je ono što se predlaže ovim izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite.

Pred nama je tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pitanje vlasništva je regulirano i člankom 48. našeg Ustava kao temeljnog i osnovnog dokumenta jedne države u kojem se kaže da naš Ustav jamči pravo vlasništva. Zato kada god imamo na našim klupama bilo kakve izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima one s razlogom pobuđuju naše veliko zanimanje. Ove izmjene koje su danas na dnevnom redu Hrvatskog sabora možemo reći doista da evo imamo 4 članka ovog zakona i nisu nekakve strukturne izmjene koje unose neke bitne i neke velike promjene. Već je državna tajnica rekla u članku 1. i 2. ovoga Zakona reguliramo na jedan kvalitetniji, jedan dobar način odnose između suvlasnika na nekretnini na način da ako dolazi do određenih preinaka u određenim zgradama da nije potreban pristanak svih suvlasnika za poboljšicu kojom se na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjenje pokretljivosti. To koliko god se nama činilo da je mala i sitna poboljšica zakona. Ali budite uvjereni da će jako puno značiti svima onima koji zapravo imaju probleme sa kretanjima, svim invalidima, starijim osobama, ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe. I zato svaka pohvala i Vladi i ministarstvu da ide sa prijedlogom ovog Zakona. Ova druga izmjena koja se odnosi na produljenje ovog roka, dakle rok je bio do 1. siječnja 2007. godine, sada po prijedlogu ovog Zakona koji je obrazložen rok se produžava do 1. siječnja 2010. godine. To nije toliko popularno. To kada god Vlada produžava bilo koji rok nije naročito popularna mjera. Međutim mi se moramo sjetiti malo kakve su naše zemljišne knjige. Mi se moramo sjetiti malo kakvo je stanje u našim zemljišnim knjigama i vidjeti zapravo koliki je ogroman posao da se te zemljišne knjige dovedu u red i da se te knjige urede. Kada pogledamo što je u ovih 3 godine učinjeno, učinjeno je jako puno. Prema podacima mi smo u zemljišno-knjižnim postupcima imali oko 360 tisuća zaostalih neriješenih predmeta. Danas je to ako se ja ne varam svedeno na 160 tisuća. Dakle u ovih 3 godine pročistili smo, riješili smo 200 tisuća zaostalih predmeta. S tim da se uredno i na vrijeme rješavao novi priliv predmeta koji su za sve ovo vrijeme dolazili. Ono što je učinjeno postojeće zemljišne knjige u velikom postotku, ne sve ali u velikom postotku su prepisane na računala, uvedena su u računala i sada ono što predstoji, predstoji jedan postupak provjere toga, jedan postupak čišćenja toga i to je zaista jedan dugotrajan proces, sve te podatke moraju još jednom stručni ljudi i stručni referenti moraju ih provjeriti kako bi to stanje bilo korektno i kako bi to stanje bilo u redu. Ono ako se sjećate što smo kao značajnu izmjenu u zemljišno-knjižnim stvarima napravili, to je izmjena zemljišno-knjižnog zakona gdje smo dali ovlast zemljišno-knjižnim referentima da rješavaju o zemljišno-knjižnim predmetima. Sjedimo se kako je nekad bilo. Netko je predao zahtjev za upis u zemljišne knjige. Taj zahtjev bi referent obradio. Nakon što ga je referent obradio, kompletan predmet bi išao sucu, tamo bi se pacao jedno vrijeme, tek nakon toga išlo bi rješenje. Danas je to puno brže. Danas referent ima ovlast sam taj predmet riješiti i sucu dolazi tek ako netko napiše nekakvu žalbu ili ako smatra ako smatra da je došlo do određene povrede. To nam je puno pridonijelo da smo ubrzali u tom segmentu postupak. Međutim ovaj drugi dio usklađivanja zemljišno-knjižnog stanja, znači onih podataka koje imamo u gruntovnici, a gruntovnica je javna knjiga u koju se upisuje vlasništvo, da taj supstrat supstrat odgovara onome što je u katastru, jer katastar je pak druga vrsta knjiga, ona vodi evidenciju posjeda i ona je brža, ona je ažurnija i vi u katastru imate danas podatke doista o parcelama kako one jesu, kako su one i po kvadraturi i po posjedu, a u gruntovnici svi znamo i kakve su bile navike naših ljudi, prenosile su se, prodavale su se nekretnine, to nije išao upisivati u gruntovnicu. Bilo je bitno da ima ugovor, da je u posjedu nekretnine, ali mu nije bilo bitno da upiše to u zemljišnim knjigama da je postao vlasnik jel'. Imamo, ljudi su umirali i iza njih su ostajale nekretnine, nasljednici ih nisu prenosili u svoje svoje vlasništvo. Tako da zaista imamo jednu veliku zbrku gdje nije samo država odgovorna nego znači i sami građani i to je sada jedno klupko problema koje moramo pročistiti. Mislim da smo na dobrom putu i ovo što imamo problem društvenog vlasništva, to je nedvojbeno veliki problem i radi toga se ovaj rok mora produžiti, jer društveno vlasništvo vidimo da je državi potreban jedan malo duži rok da uopće identificira znači i da utvrdi se ta razlika između katastra i gruntovne, ne samo razlika nego u gruntovni se neke parcele vode kao oranice ili kao livade a one su sada po promijenjenim planovima imaju status Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog ovog zakona, potpuno razumije razloge zbog čega se traži produljenje ovoga roka i odaje priznanje Vladi Republike Hrvatske na svemu što je do sada u ovom segmentu učinila. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Klub Hrvatske stranke prava će podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i točno su navedeni razlozi zbog čega se ovi rokovi trebaju No, mi nismo zadovoljni s onim da je unatrag 15 godina nadležna državna tijela, tu prije svega mislim u prvom redu redu na ondašnje pravobraniteljstvo, nije obavilo svoj posao. Naime, ja ću vam točno kazati kakva je situacija, uzmimo samo primjer vezano za tzv. bivša sredstva i nekretnine tzv. JNA i SSNO. Prvo smo 91. donijeli uredbu o preuzimanju tih sredstava, 92. godine Vlada Republike Hrvatske točno je utvrdila popis svih tih nekretnina nekretnina i točno je kazala i obvezala tadašnje pravobraniteljstvo da izvrši uknjižbu Republike Hrvatske na to vlasništvo. I dan danas smo svjedoci da to do kraja nije obavljeno, onda se dogodila ona varijanta transformacije da nema više pravobraniteljstva kao takvoga, prešlo je u Državno odvjetništvo. Drugi veliki broj takvih slučajeva odnosi se na Zakon o šumama i na Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Tu je situacija isto vrlo loša zbog činjenice što su mnogi gradovi i općine su uspjeli nezakonito upisati se kao vlasnici bilo na šumskim zemljištima, bilo na šumama, bilo na poljoprivrednim zemljištima i to je tako otišlo daleko da su recimo na području Istre što sam ja više puta govorio, onaj dio uz Jadransko more, oni su se upisali na šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište, onda nakon toga su dali svojim podobnicima po niskim cijenama i onda su izvršili promjenu prostornog plana i tima koji su dobili za bagatelu oni su vlasnici i stekli su ogroman dobitak. I veliki broj takvih predmeta, ja u to doma sam bio u Državnom inspektoratu onda smo utvrdili činjenično stanje i zatražili od Državnog odvjetništva da taj dio izvrši vratiti u vlasništvo države. Takva je isto situacija bila recimo kada je bilo zabranjeno tzv. JNA i SSNO da mogu raspolagati nekretninama, to je bila prva mjera, onda se dogodila situacija da su neke od tih bivših vojnih ustanova su se osnovale kao društveno poduzeće u to doba i one su uspjele nekretnine te koje su znači vlasništvo države jer su bile prije na korištenje dato vojnoj ustanovi bivše JNA, uspjeli su gruntovno uknjižiti na sebe. I sada bi stvarno bilo dobro ako vi imate sve te podatke, a ti podaci postoje i u Vladi i u Ministarstvu obrne i u Državnom inspektoratu i Državnom odvjetništvu, da vidimo do kud je država tu stigla. ako se ovako nastavi raditi i ova 2010. neće puno riješiti na ovome polju, jer je očito da se tu ne vodi dovoljno računa o državnoj imovini. Znamo i sami da ured vladin, sad je bio središnji prije bio Ured za nekretnine, on je imao obvezu napraviti taj popis. Mislim da taj popis nekretnina kojima je vlasnik Republika Hrvatska do dan danas nije sačinjen. Znači veliki su tu problemi i znači tražimo jedno odgovorno postupanje svih nadležnih da se taj posao privede kraju. Znači prošlo je 15 godina, sad je konac 2006. godine, tako ako se ovako bude radilo kao što se do sada radilo, čisto sumnjamo da će se to uspjeti u roku te tri godine uknjižiti država vlasništvo, e a poglavito je problem veliki što su sada u tijeku sudski sporovi vezano za ovaj dio što sam govorio i za poljoprivredno zemljište i za šumsko zemljište gdje su već izgrađene kuće, vile, viletine uz Jadransku obalu. I kako to sad, taj dio riješiti? tu tražimo stvarno jedno odgovorno ponašanje svih nadležnih. I sad, znači, podržavamo ove izmjene i dopune sa ovim prijedlozima i upozorenjima. I posebno mi se sviđa ovaj članak 1. Naime, prošli tjedan je bio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i u Gradskoj skupštini je bio prijam vezano za udruge i jedna udruga je kazala koji je problem, recimo, u Zagrebu u Savskoj cesti, da oni ne mogu dobiti lift jer upravitelj zgrade i stanari u toj zgradi, zamislite kolika je to bešćutnost, oni zabranjuju da ova udruga može uopće napraviti lift u zgradi. Tako da je očito da ste promptno i pravovremeno reagirali i ova odredba članka 1. stvarno će omogućiti svim ovakvim situacijama, znači udruga i osoba s invaliditetom da mogu doći u zgrade. Naime, riječ je o prostorijama koje je Grad Zagreb dao toj udruzi, a mnogi iz te udruge ne mogu doći jer nema lifta, jer se nalazi na 4. katu. A kažem, predstavnik stanara i suvlasnici bešćutni. Prema tome, evo neću dalje duljiti. Znači, podržavamo ovaj Zakonski prijedlog s tim da predlažemo Vladi da stvarno i napravi jedno cjelovito izvješće i dostavi ovdje kakva je tu situacija, dokle smo mi stigli u smislu da se država i gruntovno uknjiži na sve nekretnine koje su njezine. Znači, prema svim ovim ovim propisima od Zakona o šumama, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o vodama, a da ne govorim o pomorskom dobru. To poglavito da ne govorimo o tome dijelu i to je ista situacija razno razna da su i općine i gradovi se uspjeli uknjižiti, da ne govorim o onoj situaciji, kakva je situacija u katastru na tome području. Tako da znači ima puno za raditi. Hvala lijepo.

Upravo i ovaj Prijedlog zakona potvrđuje koliko imamo dinamično zakonodavstvo, koliko se hrvatska Vlada doista trudi, konkretno pokazuje brigu upravo za one kojima je u ovom slučaju i smanjena pokretljivost. I bez obzira što se radi na vlasništvo, to je neprikosnoveno, rekli bismo čak i sveto. Dopuštaju se u ovim izmjenama doista osobama s manje nepokretljivosti brzina i učinkovitost da postignu ono što im se omogućava u nesmetanom pristupu. Također bih istaknuo da je upravo i i ovaj, druga izmjena također u prilog takvom zahtjevu i primjerena je vremenu u kojem živimo. Također ističem da je upravo iznimna dobra politika i program hrvatske Vlade da se elektroničkim putem omogućava katastarska preglednost jer bez toga ne možemo razmišljati o nikakvoj gospodarskoj aktivnosti. Stoga i u buduće vrijeme treba dodatne napore uložiti kako bi doista mogli i morali razmišljati u tome pravcu. Stoga je i potrebna ova iznimka da se povjerenje u zemljišne knjige kako što to kaže i ova izmjena također smatra i na nekretninama o katastarskim općinama za koje je otvorena evo zemljišna knjiga na nekretnine koje su prema posljednjim odredbama Zakona o zemljišnim knjigama unesena u bazu zemljišnih knjiga. Ovo je vrlo praktično rješenje koje građani svakodnevno osjete da se pritiskom na klik može doista dobiti sve ono što ih interesira kako bi čim prije uskladili katastarsko i zemljišno-knjižno stanje, kako bi mogli te svoje posjede zatražiti. I ako je to građevinska parcela lokacijsku i građevinsku dozvolu. Tako doista se štedi na vremenu i učinkovitosti upravo na ovaj način izvedeni i predložena izmjena. Također ono što se tiče i društvenog vlasništva, ovaj produljeni rok do 1. siječnja 2010. godine, vrlo je važno u svakom segmentu, a posebno kad se to odnosi na pomorsko dobro i ono što je državno vlasništvo treba doista u svakom slučaju znati što imamo, koliko imamo, zaštititi ga maksimalno i na ovaj način čestim i pravovremenim izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zaštiti ono što je nama jako važno i što se dade gospodarski iskoristiti. To je upravo pomorsko dobro i sve u svezi tih prijedloga zakona. Stoga ovaj Zakon treba čim prije i ovu izmjenu prihvatiti i primijeniti uživo. Riječ ima uvaženi zastupnik Ivo Josipović. **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kao što je kolega Bošnjaković rekao, razumijemo zašto se Zakon donosi, ali iza tog razumijevanja mora stajati samo žaljenje čini mi se. Zašto? Zato jer činjenica da se ponovno produljava rok za uspostavu povjerenja u zemljišne knjige pokazuje da zapravo prava reforma nije još provedena i pokazuje nebrigu svih ovih godina. Ja sad zaista ne bih htio uprijeti uprijeti prstom ni u koga pojedinačno, ali pokazuje nebrigu za državnu imovinu i ono što je kolega Kovačević govorio je zaista potpuno točno. Nakon tolikih godina je zaista za moj ukus potpuno neprihvatljivo da imovina Republike Hrvatske nije popisana, sređena i upisana u zemljišne knjige. Isto tako neobično izgleda i to da se u Zakonu spominje elektronička knjiga koja zapravo ne postoji. Naime, ono što mi imamo nije to. Hvale je vrijedno da imamo na internetu knjige i mislim da i bivšoj ministrici treba zahvaliti za popularizaciju zemljišnih knjiga i njihovo važenje i ono što je napravljeno na kompjuterizaciji, bih rekao, zemljišnih knjiga. Međutim, to nije dovoljno. Nije dovoljno zato jer nam se nažalost desilo to da smo one podatke koji nisu točni naprosto prepisali iz zemljišnih knjiga u kompjutor i time osim tehničke, tehničkog poboljšanja pristupa podacima što naravno nije nevažno, da nismo učinili ono što zapravo se očekuje, a to da se zemljišno-knjižno stanje uskladi sa onim koje mi zovemo svi skupa stvarnim stanjem. Točno je da su kroz dugi vremenski period koji bih rekao mjerimo i desetljećima pojedinci zanemarivali brigu prema svojoj imovini. Dakle, upis u zemljišne knjige iz razno raznih razloga od kojih je jedan bio kroz dugo vremena nerazumno visoki promet, porez na promet nekretnina pa su ljudi za to da ne plaćaju porez, naprosto razumije./…, ali ta vremena su prošla i mislim da bi jedna od važnijih zadaća Vlade ove i buduće morala biti ta da se osvijesti u građanstvu da je upravo povjerenje u zemljišne knjige nešto što je temelj modernog ne samo nego i poslovanja općenito. Mi već sve više sad imamo primjere da i strani investitori s nepovjerenjem ulaze svojim investicijama upravo zato što nisu sigurni da ono što piše u knjigama zaista odgovara stvarnosti i da sutra neće doći netko tko će im reći da ono što jesu kupili možda nije više njihovo. Zato, evo razumijem zašto se zakon pripremio, zašto se donosi, ali još jedanput ponavljam da je on zapravo rezultat dugogodišnje nebrige o državnoj imovini i apeliram ako je ikako moguće da se razmisli da se načelo povjerenje u zemljišne knjige uvede što prije sutra i prije rokova koji su možda ovim Zakonom propisani svjesno i stalno odlaganje primjene načela povjerenja u zemljišne knjige je zapravo ozbiljni udar na hrvatsku ekonomiju koji bi što prije trebalo otkloniti. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Završno, državna tajnica Snježana Bagić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. S obzirom da je Zakon dobio podršku možda i nema potrebe za završnim osvrtom, reći da uz zahvalu na podršci ovome Zakonu ja dijelim zapravo žaljenje sa time što zašto smo ipak prisiljeni predložiti odgodu ovoga načela. Naime, to ne umanjuje činjenicu da je doista puno toga napravljeno i da reforma jest u tijeku, ali činjenica jest da bez obzira što smo tako puno napravili još nismo na kraju ovoga puta i to kazuje da koliko god institucije sustava u ovom trenutku mislim na državu, na sudove i katastre, koliko god toga puno napravili treba biti i postojati povratna reakcija. Svi oni koji jesu vlasnici i koji se trebaju upisati to doista trebaju učiniti. Mi jesmo prepisali podatke koji nisu oni podaci koji su usklađeni podaci, ali jesu podaci. To smo učinili zbog toga kako bismo to nakon verifikacije učinili dostupnima Internetu potičući načela transparentnosti uz upozorenje da ako taj vlasnik koji se smatra vlasnikom, upotrijebit ću taj izraz izvanknjižni vlasnik nije podnio zahtjev za upis onda neće biti tamo kuća, bit će i dalje livada upisana i onda doista nema mjesta čuđenju. To sam htjela naglasiti zbog toga što upravo u tijeku jest kampanja i građani to kažu i prepoznaju, kažu: "Rekao nam je Oliver da dođemo i da se upišemo.", ali sve ovo što smo do sada učinili puno znači i pokazuje to brojke statistike. Nama se unutar ovih 10, 11 mjeseci odnose samo na prošlu godinu broj zahtjeva za upis, prava vlasništva i neki recimo hipoteka poveća za otprilike 40%. To pokazuje da svijest, razina svijesti građana se povećava, da se prepoznaje ono što vlasništvo jest, to dakako nama postavlja zahtjev da ubrzamo sa ovim reformama, one sada jesu stvorene pretpostavke da se ubrzaju i mi ćemo ono što jest, to je ista opet zemljišna knjiga koja postoji u Zakonu o zemljišnim knjigama od '97. godine imati početak tog ustrojavanja s polovinom 2007. godine. Zato i predlažemo da tamo gdje doista podaci jesu usklađeni i gdje je stvarno stanje sa zemljišno-knjižnim usklađeno da se to načelo što prije u takvim situacijama, odnosno u takvim zemljišno-knjižnim sudovima i odredi, odnosno objavi tako da možemo postepeno zapravo i prije ovoga roka koji se zakonom